Najlepša hvala. Ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko bo ustno poslansko vprašanje postavil mag. Franc Props. Izvolite. Podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica, gospa Irena Šinko! V Sloveniji je več kot 76 % kmetijskih površin v uporabi v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Gotovo je to zgovoren podatek, ki priča o določenih težavnih okoliščinah slovenskega kmetijstva. Gre torej za manjše kmetije, ki so soočene z različnimi omejitvami, omejitvami, od krajše vegetacijske dobe do nezmožnosti uporabe standardne mehanizacije zaradi velikih naklonov terena, na katerem ležijo te kmetijske površine, in pa seveda izbire odpornih kultur in podobno. Ne glede na dejstva je na območjih s posebnimi omejitvami potrebno nadaljevati s kmetijsko pridelavo, predvsem zaradi ohranjanja podeželja in ohranjanja nezaraščenega okolja ter konec koncev ohranjanja turističnega potenciala, ki je marsikje še popolnoma neizkoriščen. Evropska unija v prihodnji skupni politiki Sloveniji namenja 1,2 milijardi evrov. Najmanj tretjino sredstev je v drugem stebru, namenjenem ukrepom na področjih z omejenimi dejavniki. V drugem stebru so tudi na voljo sredstva za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe. Podpora je tako namenjena razvoju majhnih kmetij. Kot že rečeno, se s sredstvi ohranja značilne kmetijske krajine, biodiverziteto, zlasti pa so sredstva pomembna za povečanje produktivnosti, konkurenčnosti ter ekonomske učinkovitosti majhnih kmetij. Vaše ministrstvo je v preteklih letih že objavljalo razpise za podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, tudi izjemoma za tiste majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ni bilo potrebno izpolnjevati pogojev obtežbe z živalmi. Problem nastane predvsem pri kriteriju primerljivih kmetijskih površin in pogojev za pridobitev sredstev iz omenjenega podukrepa. Glede na dejstvo, da razpis zaobide vse kmetije, ki imajo manj kot 3 hektarje travnikov, kar je realno njihova bolj kot ne edina možnost za ohranjanje kulturne krajine na območjih OMD, vas, spoštovana ministrica, sprašujem: Kakšen je pogled ministrstva na omenjeno problematiko? S kakšnimi ukrepi bi lahko v določene finančne podpore vključili tudi manjša oziroma najmanjša kmetijska gospodarstva? Hvala Hvala za besedo. da majhne kmetije ohranjajo kulturno krajino, drugi razlog je v tem, da so majhne kmetije samooskrbe, in tretji razlog je v tem, da tudi te majhne kmetije lahko najdejo tržno nišo in se lahko razvijejo potem v boljše, torej večje, perspektivne kmetije. V okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 smo imeli v uvidu te majhne kmetije in smo jim namenili tudi posebno pozornost. In sicer je pomoč tem majhnim kmetijam možno izkoriščati preko več specifičnih ciljev, in sicer na način, da se predvideva vključitev v intervencije za majhne kmetije tako, da se bo majhnim kmetijam omogočalo vlaganje v povečanje kmetijske proizvodnje, potem zvišanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, investicije v diverzifikacijo dohodka ter doseganje večje tržne usmerjenosti in povečanje njihove prisotnosti na trgu. Prva izmed takih intervencij, na podlagi katere bodo lahko majhne kmetije prišle do ukrepov naložbe v kmetijska gospodarstva, dejansko način, da kmetije lahko kandidirajo, so pod interventne intervencije za naložbe, kjer bodo majhne kmetije lahko kandidirale za do 60 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Pogoj za to pa je, da dejansko pridobivajo od 4 tisoč do 12 tisoč evrov standardnega dohodka, torej to je nizki dohodek in v ta sklop pridejo tudi vse kmetije, ki imajo manj kot 3 hektarje kmetijskih površin. Naslednji ukrep je ukrep, ko se ukinjajo plačilne pravice, da se neposredna plačila izvajajo na posamezne površine. V tem konkretnem primeru bodo lahko tudi majhne kmetije kandidirale, kajti tukaj je pogoj za uveljavljanje teh sredstev en hektar kmetijskih površin v uporabi in pa aktivni kmet. V aktivne kmete pa spadajo vse te majhne kmetije, ker je prag pod 5 tisoč evrov subvencij iz preteklih let. Tukaj je po hektarju dejansko plačilo 184 evrov. Poleg tega je drugi primer, kjer se lahko plačila izvajajo v prerazporeditve, dohodkovna podpora za trajnost, in sicer za prvi 8,2 hektarja kmetijskih površin, kar pomeni, da tudi v ta ukrep pridejo majhne kmetije, torej pod 3 3 hektarje, kot ste rekli, in tukaj je plačilo na hektar 27 evrov na hektar. Nadalje lahko majhne kmetije pridejo do neposrednih plačil v okviru deleža dohodkovne podpore za mlade kmete, podpore, vezane na dohodkovno podporo, ter intervencije okoljskih ukrepov, torej ukrepov v SOP. Vsepovsod, pri vseh teh intervencijah je pogoj aktivni kmet in pa en hektar kmetijskih površin v uporabi, torej ni več to tako, kot je bilo prej – v primerljivih površinah. Tudi manjše kmetije so lahko deležne i OMD plačil, torej to so plačila, ki se dejansko izvajajo zaradi težjih pogojev obdelave in pa manjših pridelkov. V tem primeru je pogoj ravno tako en hektar kmetijskih zemljišč v uporabi in pa aktivni kmet. To je kar nekaj intervencij, na podlagi katerih se bodo majhne kmetije v bodoče lahko tudi same prijavljale in tudi pridobivale sredstva za njihov razvoj.

Vseeno bi še enkrat poudaril, da kmetijska gospodarstva, velikosti do dveh hektarov, katerih je bilo v letu 2020 približno 18 tisoč, veliko teh stvari ne dosežejo. Tovrstne Tovrstne kmetije namreč večinoma ležijo na območjih z omejenimi možnostmi delovanja, vendar je njihova vloga, tako kot sami ugotavljate, zelo pomembna. Seveda bi zelo pozdravil predviden ukrep aktualne vlade, ki v okviru Zakona o trošarinah omogoča nakup davčno označenega goriva za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije, s tem ste tudi razbremenili kmetovalce nepotrebne administracije na način, kot je to uvedeno. Pozdravljam tudi odpravo letne normativne porabe goriva, do katere se lahko nabavlja gorivo za kmetijstvo, s čimer se količina nabave goriva za kmetijstvo ne omejuje. S tem je seveda omogočena nabava goriva tudi za pogone krmilno-mešalnih prikolic in dvoriščne mehanizacije. Določeni ukrepi za najmanjše kmetije bi gotovo pomembno vplivali tudi na mlajše kmete, da ostanejo in so motivirani za delo na tovrstnih majhnih kmetijah. Ker je jasno, da taka kmetija ne omogoča preživetja, so se ti kmetje ponavadi izšolali in so uspešni tudi v svojih poklicih, kmetujejo pa le ljubiteljsko. Moje vprašanje oziroma pobuda ministrstvu je, da tovrstne kmetije in kmete na podoben način kot večje ravno zaradi strukture kmetijskega gospodarstva vključi v razvojne razpise tam, kjer jih še ni, in druge pomoči. Menim, da bi bilo v prihodnje potrebno s posebno shemo ukrepov skrbeti tudi za ta steber kmetijstva in sistematično dvigovati njegovo dodano vrednost in s tem ohranjati privlačnost za kmetovanje na teh kmetijah.

posebno pozornost, ker ohranjajo našo kulturno dediščino in krajino. Iz tega naslova se bomo tudi potrudili in te ukrepe izvedli. Kar se pa tiče same trošarinske zakonodaje, ta zakonodaja je dejansko v pristojnosti Ministrstva za finance in tukaj je ukrep, ki ste ga navedli, dejansko v bodoče ne bo več potrebno uveljavljati trošarine za nazaj, ampak bodo kmetje neposredno ob tem, ko bodo gorivo natočili, dejansko dobili gorivo po zmanjšani ceni trošarine, na ta način ne bo treba sredstev potem vračati. S tem bodo administrativno razbremenjeni. Poleg tega bodo lahko tudi porabili sredstva glede na potrebe, ne glede na to, kakšno površino imajo. lepa. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog. Želite? Ne želite. Ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko bo poslansko vprašanje zastavil poslanec Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministrici za kmetijstvo, gospe Ireni Šinko. Jaz imam vprašanje v zvezi z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, in sicer nedavno, ko ste prevzeli ministrsko funkcijo, ste se zavezali, da boste naredili vse, da bomo prehransko bolj samooskrbni. Izjave so bile tudi, da podpirate kmete, razvoj kmetijstva in tako naprej. Verjetno veste, da so bili prvi ukrepi vlade, v kateri ste ministrica, za kmete precej neugodni in nič motivacijski. Omenil bi rad dvig katastrskega dohodka na oljčnike, vinograde, nasade hmelja in gozda med 8

za katastrski dohodek. Nedavno je pa potem še Vlada s finančnim ministrom Boštjančičem napovedala dodatne obdavčitve, ki zadevajo tudi kmete. Tako je tukaj sprememba Zakona o dohodnini, ki se ga bo obravnavalo v prihodnosti in v v katerem se je znašel tudi zelo škodljiv davek, če tako rečem, za kmete nasploh in pa tudi škodljiv davek za naše podeželje. In sicer gre za 50 na plačilo OMD, torej območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, v nadaljevanju kar OMD, pa veva oba, da so to območja, ki imajo težje pridelovalne razmere in zato višje stroške pridelave. Nekaj od tega zaradi zahtevnejših tehnologij, so seveda v minusu, imajo večje stroške in potem do zdaj niso imeli davka, nekateri pa tudi zaradi tega vložka veliko ročnega dela, kot je na primer v vinogradništvu. Zakaj je ta davek zelo škodljiv? Zato ker menimo, da bodo zaradi njega, če bo seveda uveljavljen, naši hribi spet še bolj zaraščeni in že ta moment imamo kar nekaj zaraščenih hribov v Sloveniji. Potem pa seveda

ne bi sprejelo, pa vam to ni uspelo nasproti ministru za finance. Kaj boste na tem mestu še poskušali narediti, da bi omogočili normalno obdelane površine v hribih in seveda tam, kjer so omejene možnosti dejavnosti?

vendar se je katastrski dohodek uveljavljal postopno in v letošnjem letu je dejansko ta katastrski dohodek prišel v polno obdavčitev. Tako da je to dohodek iz preteklosti in ne izhaja iz spremembe zakonodaje iz letošnjega leta. leta. Drugo, kar se tiče območij z omejenimi dejavniki, v Sloveniji imamo res 76 odstotkov območij z omejenimi dejavniki in v teh območjih so težji pridelovalni pogoji. težji pridelovalni pogoji. In glede na to, da je tukaj nekako Vlada zavzela stališče, da poleg tega, da se oprosti plačila davka na omejene dejavnike, torej plačila, ki se tiče omejenih dejavnikov, in sicer z razlogom, da se v katastrski dohodek že dejansko všteva

Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. v tem letu v uveljavitev. Ampak z naslednjim letom se torej, bom rekel takole, nekako tako se naslovi v časopisju: Vlada udarila po podeželju, katastrski dohodek, sedaj pa še višji davki. Jaz seveda verjamem, da se vi tega zavedate in da se tega ne bomo šli. Najbolj torej bi tole obdavčenje OMD obremenilo srednje in manjše kmetije, ki imajo premajhen donos in morajo seveda za ohranitev kmetijske dejavnosti vlagati tudi svojo plačo. Tako nekako so pojasnili pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in tudi vlagajo en amandma že vnaprej, da se davkov ne dviguje tam, kjer je težje narediti korist, dohodek iz kmetijske dejavnosti. Nekako bi se dotaknil še tega, da smo pa pri prejšnji vladi poskušali, še pri predprejšnji smo poskušali leta 2020 obdržati, da se

kaj šele, da bi iz leta v leto bilo bolj zaraščeno. Še enkrat, računamo na vas, da boste nekako zaveznik kmetov in ne ulice. Hvala lepa.

stališče, ki se obravnava in kot celota sprejme. Poslanec Jožef Jelen, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Glede na to, da je minister odsoten, bi želel svoje ustno vprašanje zastaviti na eni izmed naslednjih sej oziroma naslednjo sejo, da dobim potem tudi ustni odgovor. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA

enkrat. Še nedolgo nazaj so obilne padavine pri nas povzročile številno škodo na uničevanju infrastrukture. Tako je zaradi razmočenosti terena pod vrhom prelaza Črnivec na cesti Nova Nova Štifta–Gornji Grad–Kamnik prišlo do zemeljskega plazu, ki je odtrgal del cestišča, zato je ta regionalna cesta neprevozna. Sicer obstajajo določeni obvozi, vendar pomenijo za prebivalce in za krajane Savinjske doline določeno obremenitev. Tako se je povezava v smeri proti Kamniku povečala tudi do 80 kilometrov. Namreč obstaja obvoz preko Šentruperta ali preko Luč na Kranjski Rak. Tako da ta ovira predstavlja veliko breme za delavce, šolarje, študente in ostale, ki so dnevno vezani na opravke na tej ali na oni strani tega prelaza. Zato sprašujem in me zanima: Ali je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo že pripravila projekte za sanacijo in načrt za izvedbo del, kajti od tega bo že kmalu mesec dni, stvari se pa po naših podatkih niso premaknile? Zanima me tudi: Kakšna bo časovnica sanacije omenjene ceste? Hvala lepa. Najlepša hvala. Poslanec Zoran Mojškerc, imate besedo, da postavite vprašanje ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ki je seveda

za eno drugo zadevo. V septembru smo bili res priča temu večjemu deževju, kar je povzročilo v več predelih naše države poškodovanje protipoplavne infrastrukture zaradi te preobilice vode. In ta protipoplavna infrastruktura ščiti še pred večjimi poplavami, kar pomeni, da je ogroženo tudi premoženje tako na javnih kot zasebnih objektih. Pri nas v Logatcu sta bila poškodovana dva taka objekta. Zanima me: Ali so na Ministrstvu za okolje in prostor že pristopili k oceni škode na poškodovanih objektih? Kakšen je časovni načrt odprave poškodb?

Ustni odgovor. Hvala lepa. Poslanec Danijel Krivec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Spoštovani minister! Moje vprašanje se dotika predvsem investicij v osnovno zdravstveno mrežo. Konkretno gre za satelitske urgentne centre, kjer na nek način že kar precej zaostajamo s tistimi obljubami, obvezami, ki smo jih dali v tem prostoru ali pa tudi širše znotraj zdravstvenega sistema, da je mreža urgentnih centrov do neke mere postavljena. Glede satelitskih urgentnih centrov pa smo v preteklosti že poslušali neke rešitve oziroma tudi neka pogovarjanja o tem, kje naj kateri satelitski urgentni center oziroma predvsem je šlo za tiste, ki niso bili zelo eksaktno definirani. Ves čas pa se je govorilo o dveh do treh satelitskih urgentnih centrih, ki imajo neko jasno pozicijo, med njimi tudi satelitski urgentni center v Tolminu kot ena od izpostav urgentnega centra v Novi Gorici, ker oddaljenost in vsi ti kriteriji, ki ta satelitski urgentni center tudi definirajo, podpirajo in tako naprej. prejšnjih sklicih in tudi dogovarjanjih je bil ta urgentni center ena izmed prioritet in naj bi se v tem obdobju tudi dogradil in dokončal. Zdaj je na osnovi covida in krize prišlo v naš sistem tudi kar veliko sredstev, ki so na voljo za neke nujne investicije znotraj zdravstvenega sistema, tako iz REACT kot iz ostalih ukrepov za okrevanje. In v preteklosti je že bil dogovor, da se vzporedno s sanacijami določenih zdravstvenih domov jasno opredeli tudi izvedba oziroma dokončanje satelitskih urgentnih centrov. Po mojih informacijah je bil konkretno Zdravstveni dom Tolmin že prijavitelj, dobil je že odobreno sanacijo osnovnega objekta zdravstvenega doma kot takega in vzporedno s tem tudi seveda obljubo o sofinanciranju satelitskega urgentnega centra. Ker gre za neko večjo obnovo, je to smiselno narediti v eni potezi. Po zadnjih informacijah, ki sem jih pridobil na osnovi obiskov v moji poslanski skupini, je govora o tem, da naj bi se te zadeve premikale, naj se ne bi niti osnovna investicija odvila, ker so jasno pač ponudbe, ki so prišle, nekoliko višje. In obstaja neka informacija, da se bodo vse te investicije, ki so že bile praktično odobrene in so tako občine kot tudi zdravstveni domovi pridobili na razpisih izvajalce, premaknile v neko nedoločeno

je vprašanje, ki se dotika nas vseh in gre pravzaprav za odgovor, zakaj od leta 2015, ko je bila mreža oziroma NMP v Sloveniji postavljen, ko se je začelo z implementacijo urgentnih centrov, do danes pravzaprav ni prišlo do nobene spremembe v smislu realizacije satelitskih urgentnih centrov. Naj vam mogoče samo opišem nekaj dejstev. Od 2016 do 2022 je bilo ravno zaradi odsotnosti dokončanja projekta NMP v Sloveniji vloženih več kot 30 milijonov evrov čisto v izvajanje. Danes je mreža po eni strani zelo razvejana, po drugi strani imamo pa zelo različne obremenitve zdravnikov. Recimo, za delovanje NMP izven bolnišnic morajo zdravniki participirati približno 660 tisoč delovnih ur na leto, od tega po grobi oceni pade več kot tri četrt delovnih ur kot dodatna obremenitev zdravnikov, ki pretežno delajo v dejavnosti družinske medicine. Glede na covid in glede na vse tisto, kar je pravzaprav že pred covidom pa tudi po covidu skočilo ven iz tega našega zdravstvenega sistema in stanje, v katerem smo, je pravzaprav dejstvo, da bomo to mrežo nujne medicinske pomoči dokončali.

skorajda v celoti izvajanje javnosti nujne medicinske pomoči na eni strani, na drugi strani izvajanje dejavnosti družinske medicine, da to pravzaprav ločimo. Ta zadeva je sedaj skorajda v celoti pripravljena na Ministrstvu in jo bomo v drugi polovici decembra tudi predstavili in jo poskušali čim prej v letu 2023 tudi implementirati. Zakaj? Zato ker je priliv na urgentne centre v bolnišnicah, kjer se je lani pregledalo več kot 750 tisoč pacientov, enostavno nemogoč in je samo vprašanje časa, kdaj bo ta sistem v celoti klecnil, ampak danes deluje, deluje, je na zgornji meji in tukaj iščemo rešitve. Res je, tako kot ste rekli, vse investicije, vse zadeve na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev v slovensko infrastrukturo od 2021 do 2031 v skupni vrednosti skoraj 2 milijardi 100 milijonov evrov tečejo, vsi so dobili denar in tudi v nadaljevanju se bo ta zadeva pravzaprav natančno razdelila na primarni ravni. Nič se ne bo ustavljalo.

in kje bodo, ne bi na tej točki ničesar prejudiciral. Dejstvo pa je, da imamo, kar se tiče izvajanja NMP, nekaj slepih peg v slovenskem prostoru, to so lokacije, kot so Litija, Ribnica, Lendava, Ormož, Ljutomer, Krško in še več je takih. Dejstvo je tudi, da imamo v tem trenutku zavode, ki izvajajo program triaže v SUC v Kranju, Kočevju, v Postojni, v Tolminu, v Velenju, Idriji, Ilirski Bistrici, Šmarju pri Jelšah, Sevnici in Sežani. Skratka, glede na geografska merila prometne infrastrukture, velikost lokalne skupnosti in števila prebivalstva in potrebe po storitvah bo dokončana mreža NMP v smislu UC in SUC. Jasno bo definirano, kako bomo to izvajali, in nobena od investicij se ne bo ustavila. Ko bomo imeli definirane

Hvala za besedo. Hvala za odgovore ministru. Do ene mere se lahko strinjam. Nisem pa prepričan, da sem dobro razumel vse te odgovore, da vi govorite o ponovni prevetritvi lokacij SUC. Jaz mislim, da so SUC vsaj v veliki meri, v 80 v 80 %, definirani, in ne razumem zdaj te logike, da bomo čakali, da se definira 100-odstotno, ampak je treba zadeve reševati tam, kjer so urgentne. Jaz bom še enkrat izpostavil

tudi laike, ki skrbijo za to nujno medicinsko pomoč, ampak dejstvo je, da je tam občina skupaj z ostalimi občinami, ki gravitirajo na Zdravstveni dom Tolmin, sprejela neko odločitev, da se gre v sanacijo in posodobitev tega zdravstvenega doma. Za mene bi bilo nesprejemljivo, da se to odlaga, tudi ta del glede satelitskega urgentnega centra, ker ta lokacija bo v vsakem primeru, lahko boste še deset študij delali, sigurno, bi rekel, potrjena, glede na vse kriterije. In mene skrbi, ko govorite o tem, da bo nekje v decembru neka odločitev, ki bo dala jasne napotke, ali se bo to izvajalo. V tem primeru, po mojih informacijah je bil izbran izvajalec za osnovno rekonstrukcijo objekta, kjer seveda se v tem pripravljalnem delu vse pripravlja tudi za SUC. Smiselno bi bilo, da dobi tudi za SUC zdravstveni dom čim prej to odločbo in da se ti projekti izvajajo, sicer boste imeli težave z realizacijo vseh teh teh sredstev, ki so na osnovi REACT in na osnovi vseh teh kriterijev, ki so bili postavljeni, bili za to, da se čim bolj počrpa. V tem primeru gre pa tudi za nek nujen projekt, ki ima vse atribute, da se lahko tudi fizično izvede, tudi v smislu finančnega zaprtja konstrukcije. Res bi prosil, da se pogleda case-by-case, ne da se to zdaj odmika v nek neko naslednje obdobje oziroma celo mogoče v neke nove razpise. Hvala za odgovor.

V čisto istem položaju. Tako da denar je, bo tudi razdeljen. Ne bomo ponovili napake, tistega, kar se je zgodilo 2015, 2016, ker je rezultat danes tak, kot je, točno tak, kot je, je posledica vsega tega, kar se je zgodilo, zato bo v bistvu mreža NMP enovita. bodo vsi prebivalci, kjerkoli živijo, prišli do enake oskrbe. Denar je. 40 milijonov evrov bo razpisanih za SUC in kdor ima projekte narejene, je to pravzaprav takoj tudi narejeno in izvedeno. pogovori tečejo. Gremo ena na ena. Vsi zdravstveni domovi, vse bolnice, vsi imajo sedaj pot. Vsak dan je posamezni zdravstveni dom, vsaka bolnišnica pravzaprav na uradu, ki te zadeve vodi.

in ta zadeva bo v celoti tudi počrpana. Vsi projekti so nam kristalno jasni. In ja, Tolmin je ena od prioritet, tako kot je še marsikdo, in zadeva bo izvedena. Pravzaprav vse odločbe, ko bodo, bodo najkasneje ali konec tega leta ali januarja izdane in tudi počrpane, ker mora biti pravzaprav enak kriterij za vse. So zdravstveni domovi, ki so že bili izbrani, sem jih prej naštel, kateri imajo že v bistvu program, da ne rečem program triaže v SUC. Mesta so jasna, eni so bolj opremljeni, eni manj. Ampak ko gledamo mrežo, ostajajo še sive lise, in te sive lise bomo po enakem kriteriju tudi dopolnili. Eni, v tem primeru Zdravstveni dom Tolmin, imajo že projekte in vse narejeno in bodo hitro šli skozi postopke, drugi zdravstveni domovi bodo mogli te zadeve še narediti, ampak kriteriji, kako bo mreža NMP izdelana, mora biti pa enak za slehernega prebivalca v Sloveniji, dostopnost enaka, urgentni centri razbremenjeni, SUC postati čim hitreje dejavni in razbremenjena mora biti družinska medicina. To je tisto, kar pravzaprav zasledujemo in lahko vam na tem mestu zagarantiram, da niti en evro investicij, ki so na razpolago, ne bo propadel in vse lokalne skupnosti, ki so in ki bodo pravzaprav imele SUC, bodo ta denar, teh 40 milijonov tudi dobile v najhitrejšem možnem času. Hvala. Hvala še enkrat za besedo. Hvala ministru še za to dodatno obrazložitev, vendar predlagam, da se opravi razprava na eni od naslednjih sej na vprašanje, ki sem ga postavil in glede na odgovore ministra, ker moram reči, da me ni zadovoljil s temi odgovori. Vseeno pristaja na to, da se neke zadeve odmikajo, na drugi strani govori o tem, da je pač treba vzpostaviti na celotnem sistemu enake pogoje za vse. Ampak dejstvo je, gospod minister, da že zdaj nimajo vsi enakih pogojev. In če bomo vztrajali na tem, da se to 100-odstotno uskladi, nekateri še dolgo časa ne bodo imeli pogojev, pa bi jih lahko imeli, ker ste sami rekli, da nekateri že imajo projekte. Drugo pa, na kar bi rad opozoril, je to, da ste napačno govorili o tem, da bo treba za satelitske urgentne centre narediti razpis. Ni res, satelitski urgentni centri so mreža znotraj ministrstva in na razpise se ne bo nihče prijavljal, ker boste vi določili, kdo bo satelitski urgentni center izvedel, ker to je naloga ministrstva in naloga mreže, ki jo postavlja ministrstvo in zdravstvena stroka, ne župani, ki se bodo prijavljali na razpis za SUC. Tu vas moram korigirati, zato sem se želel tudi oglasiti. SUC so mreža, ki jo postavlja zdravstvo in ministrstvo in za SUC se posamezne lokalne skupnosti ne bodo prijavljale na razpise, ampak boste vi določili financiranje posameznega SUC, enako kot ste definirali mrežo urgentnih centrov. To je smiselno, vse ostalo je blef in larifari in zavajanje vseh, ki to poslušajo. Tako da želim, da čim prej to mrežo definirate. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Poslanec Žan Mahnič, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za obrambo Marjanu Šarcu, izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi, gospod minister! V četrtek smo imeli z Odborom za obrambo obisk, terenski obisk vojaške vaje na Počku. Dobra organizacija, pohvala. In potem, ko je bila proslava, ste v govoru dejali naslednje, citiram: »Vemo, da je zgodovina človeštva žal zgodovina vojn in zato moramo biti vedno pripravljeni na karkoli. In Slovenija tvorno sodeluje tudi v zavezništvu, sodelujemo v Nato misiji v Latviji in na Slovaškem, kjer lahko naši vojaki izvajajo tisto, kar je njihovo osnovno delo in osnovno poslanstvo, to je pripravljanje na boj, poleg tega pa seveda Slovenska vojska pomaga tudi v civilni sferi. Slovenija je glede na razmere pripravljena dobro, bomo pa seveda v bodoče morali opraviti oziroma zmanjšati kadrovski problem. To je ena zadeva. Druga zadeva je tudi, da bo treba zagotoviti še novo opremo. Smo pa v tej smeri že naredili pomemben korak. Kot sem rekel, v letošnjem rebalansu so se sredstva za obrambo povečala. V proračunu

ta sredstva tudi smotrno porabiti.« Gospod minister, glede na vaš govor na Počku ob zaključku vojaške vaje Preskok 2022, me zanima sledeče. Dejali ste v tem govoru: »Slovenija tvorno sodeluje tudi v zavezništvu.« Za tvorno sodelovanje v zavezništvu je potrebno spoštovati zaveze, nenazadnje koren besede zavezništvo, zaveza, se pravi izpolnjevanje zavez. Naša zaveza je vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine do 2024. Hrbtenico predstavljajo oklepna vozila 8x8. Moje prvo vprašanje je: Gospod minister, glede na to, da ste napovedali, da osemkolesnikov Boxer ne bomo kupili, kaj bomo kupili? Oziroma me niti ne zanima toliko, kaj bomo kupili, moje glavno vprašanje bi bilo: Kdaj bomo kupili kolesnike 8x8, če vemo, da je mejni datum leto 2024? Dejali ste v govoru, »druga zadeva je tudi, da bo treba zagotoviti še novo opremo«. Sprašujem vas, gospod minister, če gledava najprej do leta 2024 pa potem pod predpostavko, da bo to cel mandat, štiriletni:

In pa dejali ste tudi, da so se sredstva za obrambo v proračunu povečala. To drži, vendar, gospod minister, potrebno je pogledati postavke tudi znotraj obrambnega proračuna. In nakupi in investicije vojaške opreme se žal ne povečuje na ki bi pomenila, da Slovenija kupuje neko resno vojaško opremo. Gospod minister, sprašujem: Kdaj 8x8 in kakšna vojaška oprema, ki bo povečala bojno moč Slovenske vojske, v tem mandatu?

da so se sredstva tako v rebalansu kot v proračunih povečala, to je neminovno, in s tem tudi zasledujemo zaveze, ki smo jih dali. Res je tudi, da kolikor je zahtevano oziroma kolikor namenjajo nekatere druge države in so že blizu, dveh odstotkov še nismo dosegli in jih še nekaj časa ne bomo. Pa vendarle, kot rečeno, je to znatno povečanje sredstev, če se spomnimo, kako je Slovenska vojska imela 60 ali koliko odstotkov je šlo samo za plače, se pravi, je životarila, tako da to povečanje je znatno. Po drugi strani sem v petek sklical posvet generalov oziroma brigadirjev skupaj z direktorji direktoratov, kjer smo sedeli, mislim da, 4 ure in sem želel slišati njihovo njihovo videnje situacije glede na to, da se več ali manj že vsa leta srečujejo eni in isti ljudje, kje vidijo problem, kajti sredstva so sedaj zagotovljena, tudi dokumenti se pripravljajo. Novelacija teh dokumentov, ki jih bomo predstavili na Vladi in pa seveda tudi v Državnem zboru do konca leta, bo tudi opredelila, kaj želimo kupiti in kam želimo iti. Tako da je imel tudi vsak brigadir oziroma general možnost povedati, tisti, ki je bil navzoč, tako da delujemo skupaj. Kot sem tudi rekel, kaj sem rekel na Počku, da nismo mi, vi, oni, ampak smo vsi skupaj mi. Dal Dal sem tudi usmeritve za pripravo celovitega načrta za izgradnjo zmogljivosti. Potem pa, če naštejem, kaj želimo nabaviti. bojna kolesna vozila 4x4 Oshkosh gre letos tranša, da se nabavijo, potem je tudi nakup večjega števila taktičnih tovornih vozil, ki jih tudi bataljonska skupina potrebuje. Naj omenim, da v tej smeri pričakujemo donacijo Zvezne republike Nemčije, 40 novih taktičnih vozil Rheinmetall MAN z nakladalno ploščadjo, od tega bo pet opremljenih tudi s cisternami za vodo, čeprav ste rekli, da vas dual-use toliko ne zanima, ampak vseeno. Potem smo začeli proučevati možnosti za nadgradnjo oziroma posodobitev tankov M-84, s tem bi povečali ognjeno moč. Potem dobava taktičnega tovornega letala C-27J Spartan in nakup gasilskega modula, kar ni bilo do zdaj predvideno. Potem nakup lahkih helikopterjev za doseganje polne operativnosti helikopterske enote Slovenske vojske. Potem nakup dveh večnamenskih helikopterjev za potrebe specialnih sil. Tukaj nas je tudi na to navedlo, da na Krasu v nekem trenutku od štirih helikopterjev Cougar, nismo imeli nobenega plovnega, ker so ravno takrat bili na remontu. Torej je tudi nekdo načrtoval tako, da ni bilo ravno najboljše. Potem se bo začela posodobitev helikopterjev Bell 412, gre za osem helikopterjev, in Cougar, 4 helikopterji; s tem se bo podaljšala življenjska doba za vsaj 20 let. Potem nakup sistemov zračne obrambe srednjega dosega, kar ste lahko tudi prebrali v medijih. Sodelujemo tukaj v skupini, ki jo vodi Nemčija, in se bo to premaknilo na prejšnje obdobje, ne bo tako oddaljeno, kot je bilo doslej, ker razpolagamo trenutno z ruskim sistemom Igla. To nam narekuje tudi trenutna situacija. Potem bo nadgrajena tudi večnamenska ladja Triglav. Nadaljevalo se bo tudi z nakupom oziroma dokupom različne pehotne oborožitve, se pravi puške, puškomitraljezi, bombometi in podobne zadeve. Seveda je tudi nakup streliva treba izvesti. Potem pa moram omeniti tudi raziskave in razvoj, ki niso neposredno bojno sredstvo, pripomorejo pa k temu, da bi bila slovenska industrija bistveno bolj vključena, kot je zdaj

v tem smislu me ni zanimala dual-use oprema, ker me zanima, kaj konkretno se bo kupovalo za povečanje bojne moči. Seveda jaz pozdravljam nakup vsake opreme, ki jo lahko uporabljamo tudi za namene zaščite in reševanja, pa vendarle vemo, da v obrambni proračun lahko zapakiramo marsikaj, tudi obnovo vojašnic, energetsko sanacijo in tako naprej, ampak to k bojni moči Slovenske vojske ne prispeva, lahko pa Natu kažemo, glejte, 1,44 % BDP. Sami ste rekli, da še ne vidite v nekem

štiri leta? Tudi na Počku smo imeli debato o tem, saj ste rekli, in vi in generali, brigadirji, po tem posvetu, ki je bil v petek. Saj se pogovarjamo tudi med seboj, tudi tam smo se. Problemi v njihovih lastnih vrstah tudi v preteklosti, predvsem pa odločevalci. Veste, ko bodo mediji objavili ankete, hitro politika poklekne, zakaj kupovati vso to osebno oborožitev, zakaj kupovati ostala bojna sredstva. Predvsem je pri odločevalcih problem, tudi general

vozila pehote 8x8, ki so hrbtenica srednje bataljonske bojne skupine, in kdaj bo potem ta vzpostavljena? Ker zavezništvo, zaveze, zaveze tudi Republike Slovenije so 2024. Kdaj bomo kupili praktično glavno ognjeno moč, 8x8, in pa seveda so sestavni del tega tudi samohodne havbice?

in sicer za leto 2023 je 1,41, za leto 2024 opredeljuje 1,50. Potem pa, kar se tiče odločevalcev, veste, z odločevalci je tako, odločevalec ta hip je Vlada, ki je sredstva v proračunu namenila. Doslej se je lahko govorilo, da sredstev ni dovolj, mene pa bolj skrbi, kako bomo napolnili posadke. Mislim, da ves čas govorite o hrbtenici, ki da je sestavljena iz oklepnikov. Že, že, vendar hrbtenica Slovenske vojske so vendarle ljudje. In odliv kadra, odliv kadra, tudi o tem smo se pogovarjali na generalskem posvetu, je ključen pri vsem tem. In glavna naloga je zagotoviti dovolj kadra. To bo bistvo. Kar se tiče srednje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona, bomo seveda sledili zavezam. Kot sem rekel, se bo do konca leta tudi pripravila ta novelacija dokumentov in bomo sledili temu cilju, tako da bo tudi dovolj ljudi, ki bodo lahko to srednjo bataljonsko bojno skupino zapolnili. Mi vemo, da smo kupili tudi nove toyote, pa se je šlo v preteklosti renovirati stare mercedese oziroma tako imenovane puche. Se pravi, mi imamo kar nekaj teh nesmotrnosti že v preteklosti. Imamo, če malo tako rečem, skorajda več vozil kot pa ljudi, in to bo glavni problem. problem. Odločevalci bomo zagotovo naredili vse za to, da bo vojska imela opremo in orožje in od tega ne bežimo. Nikakor ne. Trdim pa, da boxerji kot taki, seveda teh 45 vozil ni dovolj za srednjo bojno bataljonsko skupino. Kot drugo smo pa že vse povedali, kako je s to zadevo. In tukaj sledimo koalicijski pogodbi. pogodbi. Kdaj bo vzpostavljena srednja bataljonska bojna skupina, vam pa danes seveda ne morem natančnega datuma dati. bomo pa prizadevali, da bo to prej, kot bi bilo to izvedeno s potrebnim številom boxerjev po sedanjem programu, zagotovo. To je cilj. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. podpredsednica. Prej je gospod minister dejal, da je sklical generala in brigadirje, da bi jih vprašal, kje vidijo problem. To, kar je zdajle dejal minister, to je problem. In to je problem, ko minister reče, da ne more napovedati, kdaj bomo vzpostavili srednjo bataljonsko bojno skupino. V dokumentih, potrjenih tudi v Državnem zboru, pa piše, da jo bomo vzpostavili leta 2024. To je problem, gospe in gospodje. Ker odločevalci, aktualni, trenutni, pravijo, ne vemo, kdaj bomo vzpostavili srednjo bataljonsko bojno skupino, hkrati pa bi morali ti odločevalci ravnati po dokumentih, sprejetih tudi v tem parlamentu, kjer pa jasno piše, da bomo to zmogljivost vzpostavili leta 2024. In tudi zaradi tega predlagam, predsednica, da ta plenum tukaj opravi razpravo o tem, kaj bomo kupovali, če sploh bomo kupovali, česa ne bomo kupovali, in kje sploh vidimo Slovensko vojsko vnaprej. Videli smo prikaz vojaške vaje v četrtek. Seveda vemo, eno je predstava za javnost, drugo je, kakšna je realna slika. Hvala bogu imamo pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki se dnevno žrtvujejo in tudi ob, žal, nizkih plačah dajo vse od sebe, da je Slovenska vojska na nivoju, kakršnem je. Jaz menim, da je kljub vsemu, da je bila tako kadrovsko kot finančno in tudi materialno podhranjena dolga leta, da je še vedno na nivoju, da je sposobna braniti to državo v primeru, da bi do česa prišlo.

poskrbljeno. Mislim, da je blizu milijarde že praktično obrambni proračun. Finance so pa zdaj neko izhodišče, kar se tiče finančnih resursov, naprej za kadrovske resurse in pa za materialne resurse. In če se vedno tik pred tem, ko pridemo do situacije, da bi lahko kupili ta oklepna bojna vozila 8x8 pehote, nakup prekine, da se pogodba razdre, potem te zmogljivosti nikoli ne bomo zgradili. S 45 boxsarji je seveda ne more, jih ni dovolj. Ampak če se prišteje še svarune, ki jih že imamo, ki so v uporabi, mislim, da okrog 21, pa je potem že dovolj za srednjo bataljonsko bojno skupino. Jaz predlagam, da se opravi razprava o odgovoru oziroma splošna razprava o tem, sploh glede na to, a ne gospod minister, da pogosto predstavnik ene od koalicijskih strank, koalicijski poslanec

Hvala lepa. Poslanec Predrag Baković, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za finance Klemnu Boštjančiču, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister! V tem tednu bo Državni zbor obravnaval vladni predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki predvideva prenos upravljanja več podjetij na SDH.

primeru Slovenski državni gozdovi, kljub temu da sem sam na seji odbora vložil tak amandma. Tako bo očitno podjetje SiDG kljub svojemu posebnem pomenu s sprejetjem zakona prišlo pod upravljanje SDH. Podjetje SiDG je nastalo po sprejetju strategije upravljanja kapitalskih naložb države, zato tudi v njej ni opredeljeno. Tako bi ga SDH lahko upravljal kot navadno portfeljsko naložbo, toda SiDG pravzaprav opravlja pomembne javne službe in ima veliko vlogo pri vzdrževanju slovenskih gozdov, prav tako je tudi posebno pomemben akter pri vzpostavljanju lesno predelovalnih centrov. To je med drugim tudi razlog, da med njegovo premoženje sedaj sodi tudi podjetje Snežnik, ki zaposluje 155 ljudi, od tega je znatni del tudi invalidov. Slovenski državni gozdovi in premoženje podjetja Snežnik, ki jih upravlja, so bili že večkrat tarča raznih zasebnih kapitalskih interesov, ki bi se radi dokopali do njegovega premoženja ali pa na nek način državi zvezali roke pri upravljanju gozdov, ki so v njeni lasti. Bojim se, da selitev SiDG v upravljanje SDH pomeni povečanje tveganj za uresničitev omenjenih interesov, saj bi SDH lahko zasledoval le profitne cilje, ne pa tudi drugih strateških interesov, zaradi katerih je bil SiDG pravzaprav ustanovljen. To je skrb za gozdove, vzdrževanje površin, vzpostavljanje lesnih centrov in podobno. Kot poslanca s Kočevskega me skrbijo zlasti govorice o prodaji podjetja Snežnik, ki je bil prepoznan kot eden od bodočih lesnopredelovalnih centrov, ter bojazen o selitvi sedeža podjetja SiDG iz Kočevja, iz okolice, Kočevja, iz okolice, kjer se nahaja največji delež gozdov v državni lasti. In ker razumem, da osebno vztrajate pri selitvi pristojnosti upravljanja SiDG na SDH, vas, spoštovani minister, sprašujem: Ali bosta tudi po prenosu upravljanja državnih gozdov v pristojnost SDH podjetji SiDG in Snežnik še vedno obravnavani kot strateški naložbi z enako lastniško strukturo kot doslej? Ali lahko zagotovite, da bo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 Spoštovani poslanec! Spoštovani vsi ostali prisotni! Hvala za vprašanje. Zagotavljam, da so strahovi, ki izhajajo iz vašega vprašanja, odveč. Kot ste sami ugotovili, ni SiDG edina družba, ki se prenaša iz upravljanja enega od ministrstev v upravljanje SDH. Tu je še ena družba, ki sicer ni v upravljanju ministrstva, ampak Elesa, to je Talum, ki se tudi seli pod upravljanje SDH. Glavni razlog za te selitve je v tem, ker ugotavljamo, da je upravljanje družb da je upravljanje družb v pristojnosti posameznih ministrstev manj učinkovito, kot je upravljanje družb, ki jih upravlja SDH. Konkretno, kar se tiče SiDG, bo SDH kot upravljavec moral z družbo upravljati na podlagi več dokumentov. Eden je strategija upravljanja naložb v lasti države, ki jo sprejme Državni zbor, drugič skladno z letnim načrtom upravljanja naložb, ki jih potrdi Vlada, in skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Vse te akte oziroma zakone bo moral pri upravljanju izpolnjevati oziroma upoštevati tudi SDH. Torej, tiste določila, ki jih določa, mislim, tudi ostale, ampak vprašanje se je nanašalo na na to, da seveda Zakon o upravljanju z gozdovi zajema še vrsto drugih ciljev, ki se jih mora v upravljanju z upoštevati, ne le profita. Vse te cilje oziroma zahteve bo moral enako kot do zdaj upravljavec, ki je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, po novem upoštevati SDH. Kar se tiče lastništva, spet Zakon o gospodarjenju z gozdovi določa, da je edina družbenica SiDG država. Kakršnakoli sprememba ni mogoča brez spremembe tega zakona. Kar se tiče strateškega načrta poslovanja družbe, ki je bil sprejet lani aprila meseca na Vladi tega strateškega načrta jasno izhaja namera po financiranju in modernizaciji družbe Snežnik, d. o. o., je pa dejstvo, da je po podatkih, ki jih imamo, precej težav v poslovanju te družbe. Tudi glede tega verjamemo, da bo poslovanje učinkovitejše po prenosu na SDH. Ko sprašujete o eventualni prodaji, zaenkrat to ni nikjer predvideno, ampak kot sem jaz obveščen, je o tem celo tekla debata v sedanji sestavi oziroma v pod sedanjim vodstvom in nadzornim svetom. Tako da to zdaj ni nekaj, kar bi se pripravljalo ali pa se načrtovalo v okviru prenosa ali pa po prenosu na SDH. Je pa dejstvo, da poslovanje te hčerinske družbe ni najboljše. Kar se tiče sedeža družbe, sedež družbe je določen v aktu o ustanovitvi družbe

spet se vrnemo nazaj, SDH mora pri tem upoštevati strateški načrt upravljanja in letni načrt upravljanja, še enkrat, prvega potrjuje parlament, drugega Vlada, torej tudi taka sprememba ni možna, brez da bi se tovrstni dokumenti spremenilo. In lahko zagotovim, da ni nobenega načrta ali pa plana, da bi se sedež družbe prenašal od tam, kjer je zdaj. Hvala lepa. Poslanec … Ne, ne želite. Potem nadaljujemo s poslanko Alenko Helbl, ki bo zastavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu, ki ga sicer trenutno še ni v dvorani, ampak vendarle, poslanka, zastavite vprašanje, pa boste na koncu povedali, če ministra ne bo. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Sicer nimam nobenega obvestila, da minister danes ne bi bil prisoten. Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti postavljam naslednje vprašanje. 11. oktobra je Vlada na Twitterju objavila naslednje, torej minister za delo, družino, socialne zadeve Luka Mesec, citiram: »Ta teden smo 113.000 upokojencem, katerih pokojnina ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka, poslali obvestilo, da so upravičeni do energetskega dodatka in naj se obrnejo na CSD, da ugotovijo, če jim pripada varstveni dodatek«. To obvestilo je bilo že samo po sebi zelo dvomljivo. Na podlagi tega tvita in tudi seveda dopisa, ki je upokojence opozarjal, da so morda upravičeni, morda upravičeni do 200 evrov energetskega dodatka, in jih torej pozival, naj na center za socialno delo oddajo vlogo za pridobitev pravice do varstvenega dodatka oziroma denarne socialne pomoči, se je torej na CSD obrnilo veliko število ljudi, ki dopisa niso razumeli in so po telefonu, v elektronski pošti in osebno preverjali upravičenost do tega energetskega dodatka. Res so spraševali, ljudje so se obračali na vse možne naslove, da so dobivali te informacije. Ta dopis ministrstva ni razumljivo definiral pogojev za pridobitev energetskega dodatka za samske, razvezane, ovdovele, ki že prejemajo denarno socialno pomoč in prav tako ni jasno zapisano, v katerih primerih je oseba upravičena do denarne socialne pomoči. In to je dejstvo. Poleg tega dopis vsebuje še zelo dvoumno in nejasno navodilo posameznikom, naj najprej oddajo vlogo za denarno socialno pomoč. Enako v dopisu ni jasnega navodila posameznikom v zvezi z upravičenostjo do varstvenega dodatka. Največja pomanjkljivost tega dopisa pa je, da ni posebej opozorjeno, da se upošteva dolžnost preživljanja s strani doraslih otrok, kar nerazumevanje vsebine dopisa še povečuje. Ta dopis je torej ljudi vznemiril, razjezil in tudi zavedel. Zato postavljam naslednja vprašanja ministru, ki je zdaj prispel: Kje torej in iz katerih evidenc je ministrstvo pridobilo naslove in osebne podatke upokojencev, prejemnikov družinskih pokojnin, in ostalih naslovnikov dopisa? Še ni dolgo nazaj nazaj čas, ko ste vpili, kje je prejšnja vlada dobila naslove državljanov. Katera pravna podlaga ministrstvu omogoča in dovoljuje pridobivanje in upravljanje z osebnimi podatki navedenih naslov?

Imeli smo posvet o ustavnih spremembah in se je v bistvu zavleklo, tako da sem pravkar prišel in bi vas prosil, če lahko v ponovljenem vprašanju stvar ponovite, da bom znal odgovoriti.

Hvala lepa za besedo. Torej ponovimo vajo. Rekla sem, da je vlada 11. oktobra na Twitterju objavila vaše besede, verjetno veste, katere imam v mislih. In sicer: »Ta teden smo 113.000 upokojencem, katerih pokojnina ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka, poslali obvestilo, da so upravičeni do energetskega dodatka in naj se obrnejo na CSD, da ugotovijo, če jim pripada varstveni dodatek.« Potem so bili torej v teh dopisih

oziroma denarne socialne pomoči. Zato se je na podlagi tega dopisa na CSD obrnilo veliko število ljudi, ki dopisa v bistvu niso razumeli in so po telefonu ali elektronski pošti in kakorkoli že osebno preverjali upravičenost do tega dodatka. Ker ta dopis ministrstva ni razumljivo definiral pogojev za pridobitev energetskega dodatka tako za samske, razvezane, ovdovele, ki že prejemajo denarno socialno pomoč. Prav tako ni jasno v tem dopisu zapisano, v katerih primerih je oseba upravičena do denarne socialne pomoči. To je torej dejstvo, ki ga lahko preverimo v samem dopisu. Poleg tega dopis vsebuje dvoumno in nejasno navodilo posameznikom, naj najprej oddajo vlogo za denarno socialno pomoč. Torej najprej vlogo, potem pa čakajmo. Enako v dopisu ni jasnega navodila posameznikom v zvezi z upravičenostjo do varstvenega dodatka. Največja pomanjkljivost tega dopisa je, da ni posebej opozorjeno, da se upošteva dolžnost preživljanja s strani doraslih otrok, kar nerazumevanje vsebine dopisa še povečuje. Pri morebitnih upravičencih pa zbuja celo strah, da bodo morali njihovi potomci kasneje dodatek vračati. To obvestilo je ljudi vznemirilo, tudi zavedlo, tudi razjezilo in je prineslo dosti slabe volje. volje. Zdaj vas sprašujem naslednje: Kje oziroma iz katerih evidenc je ministrstvo pridobilo naslove in osebne podatke upokojencev, prejemnikov družinskih pokojnin, in ostalih naslovnikov dopisa, glede na to, da se še slabo leto nazaj spomnimo vprašanj in vpitja glede tega, kje je dobila prejšnja vlada naslove državljanov? Katera pravna podlaga ministrstvu omogoča in dovoljuje pridobivanje in upravljanje z osebnimi podatki navedenih naslovnikov dopisa? dopisa? Kako boste pravzaprav zajezili to naraščajočo nestrpnost in nezadovoljstvo med ljudmi zaradi takšnih, slabo pripravljenih dokumentov? Hvala lepa.

in ta ukrep, energetski dodatek, je bil eden od prvih ukrepov, ki smo ga sprejeli po letu v boju proti draginji. Nismo hoteli razdeljevati pomoči vsem, ne glede na potrebe, ampak smo poskušali targetirati ljudi, ki so pod pragom tveganja revščine in ki so se jim, relativno gledano, zaradi rastočih cen hrane in energentov njihovi življenjski stroški najbolj povečali. V tem smislu poskušamo targetirati tudi upokojence, prejemnike varstvenega dodatka in pa tiste, ki bi do varstvenega dodatka lahko bili upravičeni, pa tega še ne vedo. Predvsem vse analize kažejo, da so to samske ženske, ponavadi ovdovele ženske nad 65. let, ki živijo same in se preživljajo pač s kakšno mizerno pokojnino. Take ljudi smo poskušali targetirati. targetirati. Kot ste že sami v vprašanju izpostavili, smo zelo omejeni s podatki, do katerih lahko dostopamo. Zato smo za kriterije enostavno pač vzeli dohodkovni razred, ki je cenzus za pridobitev varstvenega dodatka, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaprosili za te podatke in ljudi obvestili, da pod takimi in takimi pogoji, lahko se pač obrnejo na CSD in za ta dodatek zaprosijo. To je bilo nekaj, kar smo tudi poleti napovedali, da bomo te ljudi pač targetirano povabili. Sam bi seveda krog teh, ki so pismo prejeli, še bolj zožil, ampak na žalost smo lahko dostopali samo do podatkov, do podatkov o višini pokojnine, ne pa o drugih osebnih okoliščinah, ker pač ZPIZ s takimi podatki razpolaga in mi kot organ ne smemo pridobivati več. Je pa ena od prioritet v letu 2023, ki bo reformno leto in o tem se z Ministrstvom za finance že pogovarjamo, da sinhroniziramo različne baze podatkov. Recimo, naravnost nenavadno je, da mi kot Ministrstvo za delo ne moremo dostopati, nimamo nobenega vpogleda v to, kakšne plače ljudje v Sloveniji prejemajo, in je zato zelo težko programirati socialno državo. Imamo dostope do nekaterih podatkov ljudi, ki prejemajo invalidnine. Preko ZPIZ lahko pridemo do podatkov o ljudeh, ki prejemajo pokojnine, ampak samo do višine pokojnine in prejemnika, ne pa do česa več. Če bi želeli imeti pravično sprogramirano socialno državo, bo treba zložiti podatke o dohodkih, podatke o premoženju, podatke o tipih gospodinjstev, o vzdrževanih družinskih članih in tako naprej, da bomo lahko našo socialno državo naredili bolj pravično. Ampak to, kot rečeno, v letu 2023, za zdaj pa se moramo zanašati na baze podatkov, ki jih imamo, in se strinjam, v nekih primerih to pomeni tudi precej nerodnosti.

Enoletni, sedemletni, petletni otroci zaposlenih mater, ki že same vedo, da niso upravičene do varstvenega dodatka, a so vseeno dobile poziv, da naj vložijo vlogo za varstveni dodatek. Mi vsi vemo in jasno je, da ti otroci, kot tudi mati, ker je zaposlena, ne morejo biti upravičeni do varstvenega dodatka. Takih podobnih primerov je še kar nekaj. Tudi vsi vemo, kakšni so pogoji za pridobitev varstvenega dodatka, da so radikalni, da jih je pravzaprav sprejela vlada, v kateri je resorno ministrstvo pred dobrim desetletjem vodila stranka SD, takrat so vzeli državne pokojnine in vse pod pretvezo, da ničesar ne jemljejo, samo nekoliko spreminjajo pogoje. In če so nameni iskreni, se tako tudi zelo tenkočutno, z občutkom in z vsem spoštovanjem do državljanov, tudi lotimo tega,

Še vedno je predlog, da bi postavili neko mejno višino pokojnine in tako bi lahko pomagali najranljivejšim dosti lažje in z dosti manj slabe volje in tudi hitreje. Toliko je moj dodatek k temu. Hvala.

najranljivejše skupine, je neke vrste novost v slovenski politiki, sploh pri interventnih zakonih, ki naslavljajo pomoč. Kar se tega tiče, se na nek način zahvaljujem za feedback, ker na ta način bomo lahko mehanizme izboljšali. In tako, kot sem prej povedal, bomo v letu 2023 poskušali sinhronizirati baze podatkov, da do takih nerodnosti, kot ste jih vi opisali, ne bo moglo več prihajati. Trenutno pa na žalost razpolagamo z bazami podatkov, ki so take, kot so, in določene okoliščine se skozi njih enostavno ne vidijo. Kot rečeno, delamo na tem, da se te anomalije čim prej odpravi. lepa. Poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra, izvolite. (PS SDS):** Hvala še za ta dodatni odgovor. Predlagam, da se o tem, kako pravzaprav učinkovito, hitro v teh težkih časih pomagati najranljivejšim državljanom, opravi razprava, ker mislim, da je to resnično nujno potrebno.

Hvala lepa. Spoštovani ministri! Temelji sedanje vlade izhajajo iz zaveze nas koalicijskih partnerjev Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov in Levice, da zagotovimo nov družbeni dogovor, ki bo Slovenijo preobrazil v pravično, socialno, zeleno, povezano in vključujočo družbo. Prva prioriteta je medgeneracijsko zavezništvo s poudarkom na močni socialni in stanovanjski politiki. To prioriteto in z njo povezane zaveze smo zapisali v koalicijski dogovor skupaj z naslednjim, citiram: »Prenos stanovanjskih nepremičnin iz DUTB na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Nepremičnine primerne za stanovanjsko gradnjo bomo prenesli z DUTB na Stanovanjski sklad Republike Slovenije.« Konec citata. Te dni se pogovarjamo o prenosu premoženja z DUTB na Slovenski državni holding, vključno z vsemi nepremičninami, ki bi jih skladno s koalicijsko pogodbo morali prenesti na državni stanovanjski sklad. Na tem mestu vas moram spomniti na še eno od predvolilnih obljub tako Levice kot Gibanja svobode, ki smo jo dali tekom kampanje Glas ljudstva. Ta obljuba govori o mehanizmih aktivne zemljiške politike, s katerimi bomo omejili luksuzno in špekulativno gradnjo. SDH je v osnovi gospodarska družba in kot gospodarska družba pristopa k investicijam v nepremičnine s ciljem maksimiranja profita. Kako to izgleda, pa lepo vidimo v primeru luksuznih gradenj v Šumijevem kvartu, vili Schellenburg in podobnih projektih. Predvidevam, da bi šel novi sklad v enaki smeri. Gospod minister, zanima me: Ali ste pri prenosu premoženja z DUTB na SDH pozabili na to, da smo v vladi dr. Roberta Goloba nepremičnine, primerne za gradnjo stanovanj, namenili Javnemu stanovanjskemu skladu Republike Slovenije kot glavnemu nosilcu gradnje javnih neprofitnih stanovanj? Ali boste v primeru, da bo zakon o SDH sprejet tako, kot je napisan, poskrbeli za to, da se te nepremičnine prenesejo na javni stanovanjski sklad, kot se je tudi vaša

Hvala lepa za vprašanje. Na pravzaprav enako vprašanje je odgovoril že predsednik Vlade v svojem ekspozeju. Ne vem, če ste bili takrat zraven, ampak je na isto vprašanje poslanca že on odgovarjal. Ne glede na to bom jaz še enkrat povedal podobno. ZUKSB v tretjem odstavku 36. člena določa, da se premoženje, pravice in obveznosti DUTB, ki so določene s tem zakonom, prenesejo na Sod oziroma njihovega pravnega naslednika, to je SDH, pri čemer to pravno nasledstvo podrobneje uredi Vlada z odlokom. To, kar mora Vlada sprejeti, je odlok o prenosu, torej še enkrat, obveznosti, pravic in premoženja v celoti. Sprejetje tega odloka je tehničen dokument. In sam odlok ne more iti čez zakon in določati, da se en del premoženja nekam drugam prenaša. Kar se tiče pa same nepremičninske politike, vsi veste, da je rezultat tak, kot je, torej v resnici precej slabo stanje, visoke cene nepremičnin, kot je bilo že zjutraj pojasnjeno oziroma dopoldne, da je veliko nakupov špekulativne narave. Vse to drži. In dejstvo je, da je ta vlada je tudi v ta problem zagrizla. Konkretno se s tem ukvarjamo Ministrstvo za finance in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vezano na to, da naj bi po spremembi Zakona o Vladi RS ta del prešel na posebno ministrstvo. Tista stvar, ki jo iščemo, je čim bolj učinkovita uporaba teh nepremičnin. Samo še za primerjavo povem, v knjigovodski vrednosti je še za približno 100 milijonov nepremičnin na na DUTB, od tega je približno polovica za stanovanjsko gradnjo in polovica, ki ni za stanovanjsko gradnjo. Še od tiste polovice, ki je za stanovanjsko gradnjo, je samo del primeren za neprofitna najemniška stanovanja. Konkretneje bosta opredeljevala politiko teh nepremičnin strategija upravljanja naložb in letni načrt upravljanja, ki ga mora Vlada vsako leto potrditi. Tako da je v tem kontekstu, kljub temu da so tudi ta trenutek še vedno obveznosti, ki jih mora DUTB izpolniti, mislim, da je približno 130 milijonov, to se pravi, prvenstveno je premoženje namenjeno poplačilu obveznosti, verjamemo, da je tega premoženja drugje dovolj, tako da obstaja zelo velika verjetnost oziroma tudi konsenz znotraj vlade, da se nepremičnine, ki so danes na DUTB, uporabijo za reševanje stanovanjskih problemov v skladu s koalicijsko pogodbo. Ampak, kot sem že prej omenil, del teh nepremičnin v resnici sploh ni primeren za tovrstno gradnjo, tiste nepremičnine se bodo seveda se potem kupnina uporabila za to. Podrobnih rešitev ta trenutek še ne bi prejudiciral. Tudi predsednik je prej povedal, da bo predvidoma v mesecu novembru pripravljena strategija na tem področju. Verjamem, da bo zelo ambiciozna, ker cilj, kot smo si ga zadali v sami koalicijski pogodbi, je smel in verjamem, da bomo skupaj predvsem za operativni del z Ministrstvom za delo našli rešitve, ki bodo najbolj učinkovite in ki bodo na koncu res rezultirale v velikem številu tovrstnih stanovanj in v

ki bo potem razpolagal, in samo tista, ki pač niso primerna za gradnjo. Mogoče bi vas tukaj na tem mestu samo še vprašal: Zakaj ta druga zemljišča niso primerna? Hvala. Ta zemljišča se ne morejo uporabiti za stanovanjsko gradnjo. Kar se pa tiče zemljišč, uporabnih za stanovanjske gradenj, je nekaj zemljišč takih, ki zaradi svojih specifik zahtevajo zelo visoka vlaganja. Za ta zemljišča ocenjujemo, ni sicer veliko, ampak da že zaradi svoje specifike zemljišča onemogočajo poceni gradnjo. Kar se tiče pa prenosa, nikoli nisem rekel ali pa tako ste rekli, da se prejudicira, da se bodo ta zemljišča, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo, prenesla na Stanovanjski sklad. Rekel sem, da iščemo rešitve in zbrali bomo tisto, ki bo najbolj optimalna. To ni nujno, da to pomeni prenos na Stanovanjski sklad. Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima veliko izzivov že z obstoječimi zemljišči, ki jih imajo. Imajo veliko izzivov, vezanih na financiranje gradnje na teh zemljiščih. bi bilo seveda v tem kontekstu nesmiselno prenašati nova zemljišča, če sploh nimamo še rešeno, kako bodo financirali gradnjo na obstoječih zemljiščih. Vzporedno s Vzporedno s projektom najemniških neprofitnih stanovanj, o katerih izrecno govori koalicijska pogodba, upam, da bomo v sodelovanju z MDDSZ rešili tudi vprašanje financiranja stanovanjskega sklada. Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu. Izvolite. Hvala predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi, ministrica, ministri, vsem skupaj lep pozdrav! Za omilitev posledic energetske in prehrambne draginje je Vlada Republike Slovenije oziroma Državni zbor v preteklih mesecih že sprejel vrsto različnih ukrepov, ki so bili namenjeni prebivalstvu in pa podjetjem. Naj vas spomnim, za omilitev posledic energetske draginje smo tako omejili cene goriv, elektrike, kurilnega olja, zemeljskega plina, znižan je bil davek na dodano vrednost za nakup elektrike, zemeljskega plina, lesne kurjave in daljinskega ogrevanja. ukrepov, da bo povprečno slovensko gospodinjstvo prihranilo 300 in več evrov na leto. Zaradi višjih cen energentov se dražijo tudi vse ostale življenjske potrebščine, kot so hrana, osnovni izdelki in storitve.

V času prejšnje zdravstvene in posledično ekonomske krize, ki je bila posledica širjenja epidemije oziroma bolezni covida, sta se za zelo učinkovita ukrepa pomoči zaposlenim in pa gospodarstvu izkazala shema za skrajšani delovni čas in pa nadomestilo za čakanje na delo na domu. Tudi zaradi teh dveh ukrepov, ki sta se izkazala za uspešna, ni bilo večjih brezposelnosti in nikakor v nobenem momentu ni presegala ta brezposelnost magične meje 100 tisoč. Sukali smo se nekje, mislim, maksimalno okrog 95 tisoč brezposelnih. Zdaj je nekako podobna situacija, ampak tokrat zaradi energetske krize in pa vse dražjih surovin na trgu, tako da že srečujemo prve najave primerov, ko podjetja načrtujejo zmanjšanje obsega proizvodnje in pa seveda posledično tudi zmanjšanje števila zaposlenih. Prvi tak primer je tovarna papirja in kartona Količevo, ki je delno zmanjšala obseg proizvodnje in napovedala odpuščanje slabe tretjine zaposlenih. Tudi nedavna anketa Gospodarske zbornice je pokazala, da je zaradi trenutne krize ogroženih okoli 30 tisoč delovnih mest, se pravi, da podjetja pričakujejo pomoč države tudi pri ohranjanju delovnih mest, ne samo proizvodnje. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem sledeče: Ali podpirate vzpostavitev sheme za skrajšani delovni čas in sheme za čakanje na delo kot ukrepa za ohranitev delovnih mest v času energetske draginje? Kdaj lahko pričakujemo sprejetje teh dveh ukrepov? Kakšna bi bila po vašem mnenju primerna višina nadomestila za delavca, ki dela po skrajšanem delovnem času ali čaka na delo na domu?

podjetjem zaradi visokih stroškov energije in ogrevanja pozimi grozi, da bodo morali odpuščati, kar bi pomenilo, da razpadajo kolektivi, se pravi zdrava jedra teh podjetij. Mi na noben način ne bomo dopustili, da kolektivi razpadejo, tako da pripravljamo v bistvu dve shemi. Ena shema izhaja iz načrta za okrevanje in odpornost in bo stalna. Zdaj se še pogovarjamo, na kaj vse jo bomo vezali, ampak v glavnem ta shema mora biti vezana na vsakršne izredne okoliščine, ki v državi nastopijo, in takrat se vklopi, da lahko država v skladu z evropskimi pravili seveda pomaga podjetjem skrajševati delovni čas ali pa začasno dajati ljudi na čakanje zato, da kolektivi ne razpadejo. To je shema, ki bo stalna in jo bo država imela v bistvu nekako na zalogi in bo pripravljena v roku enega meseca. Druga shema, ki je pa trenutno bolj nujna, je pa prav shema, ki bo targetirana za situacijo, ki jo imamo, temu pa recimo začasna shema. V okvirih smo z koalicijo oziroma z Vlado že dogovorjeni, načeloma se bo

omogočala pa bo, da se zaposleni pod določenimi pogoji začasno pač prestavijo na čakanje. Prvi pogoj tukaj je že jasen, se pravi, to bo, če država odloči, da je treba zaradi energetskega varčevanja neko proizvodnjo začasno ustaviti. Drugi pogoj pa bo, ko se podjetje odloči, da zaradi upada naročil ali pa stroškov elektrike in ogrevanja, ki so poslovno nevzdržni, mora to narediti, ampak tam bomo postavili zelo trde pogoje, kdaj se lahko to naredi. Ne sme se nam namreč dogajati naslednje; prejšnji teden sem sedel z Združenjem delodajalcev, ki so rekli, da v Italiji v bistvu tako shemo imajo podaljšano še od covida naprej, ampak da so vstopni pogoji preveč ohlapni, kar pomeni, da se neko podjetje iz čiste poslovne računice odloči, da se zdaj štirinajst dni ne splača delati, zaposlene preloži pač na sklad, ki ga deloma krijejo podjetja s prispevki, deloma pa država, ampak to ruši dobavne verige in potem recimo slovenske firme pač tistih štirinajst dni, ne vem, nimajo dostopa do čipov, ki jih ta italijanska podjetja uvažajo, ali pa kaj podobnega. Tako da se je treba obeh nevarnosti zavedati, da so po eni strani podjetja ogrožena zaradi visokih stroškov in to lahko pripelje do prisilnega odpuščanja in pa razpadanja kolektivov, po drugi strani imamo pa to nevarnost, da bi podjetja pač izkoriščala tako shemo enostavno za to, da poslovne stroške prevalijo na državo, kar bi bilo pač slabo za proračun, po drugi strani pa slabo za cele proizvodne verige, ki bi zaradi tega pač trpele distorzije. Zdaj iščemo varianto med tema dvema čerema. Prve rešitve bomo pa predstavili že jutri na odboru za draginjo pri predsedniku Vlade. Imate besedo za dopolnitev odgovora, izvolite.

najdejo taki, ki izkoriščajo ta sistem, čeprav verjamem, da jih je velika večina tistih, ki se prijavlja na te ukrepe, glede na to, da imamoveliko povpraševanje po delovni sili na trgu, da bodo ti prej redki kot izjema. Hvala lepa za odgovor. Veseli me tudi to, da nadaljujete sprejemanje teh ukrepov v skladu s tem, kar se je v preteklih tednih oziroma mesecih že počelo, to je v dialogu z deležniki, naj si bo prek Ekonomsko-socialnega sveta ali pa z gospodarstvom. Nenazadnje je to bil tudi eden izmed predlogov gospodarstva, zato sem tudi trdno prepričan, da

Hvala. Gremo naprej z vprašanji. Nataša Sukič bo postavila poslansko vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvoli. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, minister. Na 3. redni seji Državnega zbora sem vam postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi z razmerji med plačami v zdravstvenem sistemu. Na novinarski konferenci po podpisu sporazuma s Fides ste 19. oktobra dejali, da smo se, navajam, »znašli v položaju, da sta zdravnik in zobozdravnik, ki sta nosilca odgovornosti, manj plačana kot drugi, ki delajo v zdravstvenem sistemu«. Konec navedka. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je bil junija letos delež zdravnikov in zobozdravnikov v plačnih razredih, višjih od 41, 91,3-odstoten. 41 plačni razred je prvi plačni razred, katerega osnovna bruto plača je višja od povprečne slovenske plače. Plačo, nižjo od slovenskega povprečja, prejemata v Sloveniji kar dve tretjini ostalih zaposlenih. Pa me čisto preprosto zanima, zelo bom kratka, to je tudi vse, kar me zanima danes

Lep pozdrav, še enkrat. Hvala, predsedujoči, za besedo. Hvala za vprašanje. Jaz moram reči, da zadeva ni tako zelo preprosta, kot se zdi. Vam bom odgovoril direktno. V bistvu, kar se je zgodilo novembra lani s podpisom sporazuma med prejšnjo vlado, da ne rečem prejšnjim ministrom za zdravje in s sindikati, je pravzaprav tisto, kar je porušilo v celoti plačna razmerja v zdravstvu. Zgodilo se je pravzaprav nekaj, da je diplomirana medicinska sestra na tako imenovanih najbolj zahtevnih položajih prišla v plačni razred zdravnika specialista v 57. razredu ali pa blizu. In imamo sedaj pravzaprav v sistemu tudi nekatere vodje posameznih enot v bolnišnicah na zdravstveni negi, ki so v 55., po nekaterih podatkih 57. razredu po različnih bolnicah, in jih ni tako malo. Če in ko bi morala prejšnja vlada ta razmerja v plačnem sistemu uravnotežiti na raven pred tem sporazumom, se to ni zgodilo. Se pravi, ko smo določeni del del zdravstvene nege, v tem konkretnem primeru diplomirane medicinske sestre na posebej težkih delovnih mestih, v intenzivnih enotah in podobno, dvignili na najvišjo možno stopnjo, smo prišli do situacije, ko v bistvu ta medicinska sestra dobiva večjo plačo kot recimo zdravnik specialist anesteziolog leto, dve po opravljenem specialističnem izpitu, ki ima 50., 51., 52. razred, če je bil zelo priden in je pravzaprav v tem procesu prišel do tega. In glede na to, da taka diplomirana medicinska sestra lahko opravi nekajkrat več dežurstev in ima še nekatere druge dodatke, pride do tega, da v bistvu ta zdravnik specialist, ki je opravil celotno šolanje in nosi odgovornost za pacienta, manj plačan kot ta diplomirana medicinska sestra. Takih anomalij je precej, v podobnem stanju so tudi vsi fizioterapevti, ki delajo recimo v intenzivnih enotah, pa so nekaj razredov manj plačani kot ta ista sestra. In še nekaj takih razmerij se je zrušilo. Če bi hoteli ta razmerja, ki so nastala pravzaprav novembra lani, uravnotežiti na stanje pred tem in bi pravzaprav hoteli to v celotnem javnem sektorju porazdeliti na enak način, kar bi bilo najbolj pravilno, bi potrebovali po naših izračunih od milijarde in pol do dve milijardi evrov, da bi prišli do tistega stanja, ki bi bilo, kar se tiče izhodiščnih osnovnih plač, normalno. Se pa strinjam z vami,

zdravnika specialista od 41. do 57., ostalih zdravnikov od 31. do 57. plačnega razreda. In kar je tisto, kar se je pravzaprav zgodilo in se ne bi smelo zgoditi – pri povprečnih izplačanih plačah na delovnih mestih

največ pa diplomirane medicinske sestre, ki so prejele v povprečju 6 tisoč 800 evrov bruto. Skoraj polovico tega zneska predstavljajo dodatki in s tem smo pravzaprav v celoti zrušili razmerje v plačnem sistemu v zdravstvu.

s tem, da se – kolikor sem seznanjena, ker sem bila pred nekaj dnevi na odboru, kjer smo to ravno obravnavali – seveda izpušča zdaj iz neke nove, nameravane najnižji plačni razred J, se pravi tiste osebe, negovalno osebje, recimo v domovih za starejše občane, kar je zelo, zelo zelo, zelo zaskrbljujoča situacija, da pač tisti, ki so najbolj ranljivi, pa skrbijo tudi za najbolj ranljive, so zdaj izviseli. Jaz vas sprašujem, minister:

mreža te podpore našim najstarejšim ali pa tistim, ki so gibalno ali kakorkoli drugače ovirani, ki so tlakovali, cela svoja življenja so dali tej družbi in so sedaj … vidite,

je pravzaprav do nepopravljivega dejstva, ki ga znotraj okvirja tega sistema ne moremo spremeniti. Strinjamo se z vami, da je v posebej podrejenem položaju v bistvu plačna skupina J, to so vsi tisti, ki pravzaprav v celotnem v celotnem javnem sektorju opravljajo skupna, podobna dela. Nekaj specifik je tako v zdravstvenem sistemu kot pravzaprav v sistemu socialnega varstva. To specifiko pravzaprav zdaj skušamo zajeti. Ampak če potegnem pod črto, še enkrat, če bi hoteli na enak način, kot se je to zgodilo novembra lani, plače urediti tudi v plačni skupini J in vse višje gor do sodnikov, zdravnikov, izrednih, rednih profesorjev, bi država potrebovala 1 milijardo in pol, če ne 2 in čez 1 leto spet toliko denarja. Kje je torej meja? Na osnovi tega pravzaprav v sodelovanju ali pa pravzaprav znotraj Ministrstva za javno upravo, iščemo način, kako zelo hitro prenoviti plačni sistem, ne izven javnega sistema, znotraj javnega plačnega sistema, in to je bilo posebej poudarjeno. S Fidesom ni bil sklenjen sporazum o izstopu, ker si pravzaprav niti ne znamo predstavljati, kaj pomeni izstop zdravnikov iz sistema, kam naj bi vendarle šli, če vemo, kako zbiramo denar za javno financiranje zdravstva. Želimo si najti nek skupni temelj, poskrbeti za najbolj ranljive skupine, poskrbeti za to, da delo v javnem sektorju ne bo podplačano, podplačano, zdaj je, in uravnotežiti razmerja znotraj posameznih dejavnosti. Zakaj? Zato da bo končno plačano delo za nek standard, da bo mogoče tudi variabilni delež in tisti, ki delajo več, bodo bolje nagrajeni, da pravzaprav pridemo res do dejstva, da primerjamo enake z enakimi in damo možnost, da bo delo v javnem sektorju dobro, da bo pravzaprav zaželeno in ljudi vrnemo pravzaprav v javni sektor, tudi tiste, ki sedaj spadajo v skupino J. Hvala. Hvala. Gospod Jonas Žnidaršič bo postavil vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvolite. Spoštovana ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan! Na posvetu o integriteti v odnosu do legalnosti in legitimnosti, organiziranem s strani Komisije za preprečevanje korupcije, ste 30. septembra omenili, da ima večina držav članic Sveta Evrope uzakonjeno omejitev pasivne volilne pravice oziroma pravice do kandidiranja na volitvah za storilce hudih kaznivih dejanj. Kaj pa Slovenija? V Sloveniji morajo kandidati za skoraj vsako zaposlitev v državni ali javni upravi oziroma za odgovorno delovno mesto pridobiti potrdilo o nekaznovanosti, za kandidiranje na volitvah za najpomembnejše funkcije v državi pa potrdilo o nekaznovanosti ni potrebno. Naj ponovim, potrdilo o nekaznovanosti ni potrebno. In če mi dovolite, da se izrazim, da izrazim svoje začudenje v rodni ljubljanščini: »Mislm, kva?!« To gotovo ni pravično do državljank in državljanov, ki spoštujejo zakone, živijo in ravnajo pošteno, po drugi strani pa lahko obsojeni zaradi kaznivih dejanj kandidirajo za katerikoli položaj v Sloveniji brez vsakih omejitev. Gotovo se boste spomnili dogodka iz ne tako davne preteklosti, ko je nek poslanec iz trgovine odnesel sendvič in bil zaradi tega prestopka praktično izgnan iz Državnega zbora. Po drugi strani pa lahko nek kriminalec, ki pobaše v žep milijon evrov in je za to pravnomočno obsojen, brez težav kandidira na državnozborskih volitvah. Zato bi vas v zvezi s tem, spoštovana ministrica, vprašal naslednje: Kako imajo to vprašanje urejeno v državah članicah Sveta Evrope in kako ga določajo mednarodni pravni standardi? Ali je mogoče tudi v Sloveniji storilcem kaznivih dejanj omejiti pravico do kandidiranja na volitvah? Hvala.

gospod Jonas Žnidaršič. Zahvaljujem se vam za to vprašanje, ki je zelo pomembno tudi za slovenske državljanke in državljane in ki, kot ugotavljate, v Sloveniji ni urejeno praktično že od sprejema slovenska ustava, torej dolgih 31 let.

razumljivo vzbuja ne le veliko vprašanj, ampak tudi začudenje – tudi sami ste ga ponazorili na čustven način –, državljank in državljanov ki, kot ste rekli pravilno, morajo za zaposlitev predhodno praviloma pridobiti potrdilo in predložiti potrdilo o nekaznovanosti, to pa ni potrebno za kandidiranje na volitvah praktično za nobeno državno funkcijo. Povsem razumljivo je, da se to že na prvi pogled res ne zdi pravično, in kot ste opozorili, sem sama tudi nedavno to izpostavila na posvetu v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije. Odgovorim na vaše vprašanje. Po poročilu Evropske komisije za demokracijo skozi pravo pri Svetu Evrope, ki je bolj znana kot Beneška komisija, ima okoli tretjina držav članic Sveta Evrope tako imenovano omejitev pasivne volilne pravice urejeno, dodelano že v sami Ustavi. V približno polovici držav Sveta Evrope pa to omejitev pasivne volilne pravice podrobneje ureja volilna zakonodaja. So pa tudi nekatere druge države Sveta Evrope, ki pa to omejitev urejajo v kazenski zakonodaji, na primer skozi institut stranske kazni prepovedi opravljanja najvišjih funkcij. Omejitve pravice do kandidiranja na volitvah za storilce hudih kaznivih dejanj, ki je tudi del evropskih pravnih standardov, pa nima zaenkrat samo še pet držav, med temi so Švedska, Finska, Švica, Češka in pa, kot ste izpostavili, Slovenija. V odgovor na vaše drugo vprašanje naj potrdim, da omejitev pasivne volilne pravice dopušča že Ustava Republike Slovenije, in sicer v drugem odstavku 82. člena, ki določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca. Torej ustava zakonodajalcu prepušča ureditev oziroma omejevanje te volilne pravice v različnih možnih obsegih. Tudi sama menim, da bi z omejitvijo pasivne volilne pravice oziroma uzakonitvijo tako imenovanega instituta neizvoljivosti lahko približali na tem področju Slovenijo evropskim pravnim standardom. Verjamem, da bi skozi tako omejitev tudi okrepili zavedanje o pomenu transparentnosti integritete najvišjih državnih funkcionarjev, tako okrepili vladavino prava, odpornost demokratične družbe in pa hkrati tudi dali dobro podlago za dvig zaupanja državljank in državljanov v politični sistem in državne institucije, ki je, kot vemo, danes že dodobra načet, nemalo tudi zaradi tega razloga, o katerem danes govorimo tukaj, torej zaradi neomejene možnosti kandidiranja na vse državne in lokalne funkcije. Verjamem, da bi tako vsi kandidati za politične funkcije bili glede svojih pravic izenačeni z mnogimi prebivalkami in prebivalci, ki, kot smo ugotavljali, za zaposlitev potrebujejo potrdilo o nekaznovanosti. Verjamem tudi, da bi seveda s tem ob doslednem spoštovanju Evropske konvencije o človekovih pravicah izpolnili tudi napotila Beneške komisije, po katerih izvajanje politične oblasti s strani ljudi, ki so resno prekršili zakon ali izvršili kazniva dejanja s predvsem škodo javnih financ, javnega denarja, ogroža uresničevanje načela zakonitosti. To načelo zakonitosti je seveda po drugi strani predpogoj vsake sodobne, zrele demokracije. Torej lahko izvajanje politične oblasti s strani storilcev hudih kaznivih dejanj, po mojem mnenju, ogrozi tudi samo podstat sodobne demokratične države. Zato menim, tako, kot mislim, da se tudi strinjava oba, da je v splošnem javnem interesu, da se izognemo aktivni vlogi storilcev vsaj hudih kaznivih dejanj v političnem odločanju, tako meni tudi Beneška komisija in takšno je tudi moje osebno mnenje. Zato si želim, da bi se pri nas o tem lahko razvila bolj poglobljena razprava. V preteklosti smo že imeli nekaj, sicer redke poskuse oziroma predloge takšne ureditve na zakonodajni ravni, torej podrobnejše ureditve možnosti iz 82. člena Ustave. Vendar, kot vemo, do dejanskega sprejema takšnega zakona oziroma omejitve pasivne volilne pravice do zdaj še nikoli ni prišlo, za to ni bilo dovolj politične volje. Menim pa, da je čas, da se o tem spet začnemo resno in iskreno pogovarjati. Hvala lepa. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Želite? **JONAS ŽNIDARŠIČ (PS SD):** Morda samo še dodatno vprašanje ministrici: Ali nemara na Ministrstvu za pravosodje pripravljate kakšne zakonske spremembe v zvezi s tem?

s čim bolj podrobno oziroma s celovito in temeljito analizo mednarodnih pravnih podlag, torej tudi z primerjalno pravno analizo ureditev v različnih evropskih državah. Zlasti si želimo tukaj potegniti vzporednice z nam primerljivimi

zakonodaja, ki bi bila v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Vendar si želimo pomembno in pa tvorno prispevati k razpravam na tem področju, zlasti v času, ko se obeta možna sprememba volilne zakonodaje. Hkrati pa, kot sem že izpostavila, opozarjam tudi na to, da imajo nekatere države to možnost urejeno znotraj kazenske zakonodaje, ki pa je seveda v pristojnosti normativnega urejanja Ministrstva za pravosodje. Zato bomo pogledali in osvetlili tudi te možnosti, tudi te možnosti, kako imajo to urejeno v državah, kjer to urejajo v kazenski zakonodaji, in po potrebah predlagali tudi spremembo kazenske zakonodaje, če ne bi bilo politične volje za urejanje tega skozi volilno zakonodajo. Kot rečeno, smo pa še v fazi priprave analize, za katero verjamem, da bo koristna na splošno, tudi v delu, ki ni ozko v okviru pristojnosti našega ministrstva, torej volilne zakonodaje. In če in ko bomo odprli razpravo na to temo, verjamem, da bomo imeli že pripravljene dobre materialne analitične podlage, da opravimo skupaj eno informirano razpravo o tem vprašanju in se odločimo, ali smo v takšno omejitev pasivne volilne pravice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

Hvala, predsedujoča. Spoštovani minister, na seji Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu 3. oktobra ste naznanili svoje uradno srečanje s škofom Antonom Jamnikom glede nameščanja slovenskih duhovnikov v zamejstvu. Izjavili ste: »Se prav jutri srečam s škofom Jamnikom, ki je zadolžen za duhovnike v zamejstvu in po svetu in verjamem, da bomo našli skupen jezik za dobro sodelovanje in tudi skupaj odhajava novembra v Argentino.« Tudi na seji 13. oktobra smo od državne sekretarke Humarjeve slišali, da prirejate srečanja in da vaš urad zelo dobro sodeluje z RKC, Rimokatoliško cerkvijo. Tukaj želim opozoriti na ločenost države in verskih skupnosti. Ustava v 7. členu določa, da so država in verske skupnosti ločene, verske skupnosti pa enakopravne. Že vrsto let je problem politično nekorektna in nehigienična drža države Republike Slovenije do ene in edine dominantne verske skupnosti, ki se pojavlja v protiustavnih kontekstih, in to v uradni funkciji. Zato vas sprašujem: Ali kot minister smatrate, da je naloga države, da preko RKC namešča duhovnike v zamejstvu, skrbi za duhovno oskrbo zamejske skupnosti, in to sicer zgolj katoliške veroizpovedi? Kaj pa druge verske skupnosti? Ali pač menite, da so vsi zamejski Slovenci katoliške veroizpovedi? Zakaj je očiten dominat RKC, ko pa imamo 63 verskih skupnosti oziroma cerkva, ki so po ustavi enakopravne? In nenazadnje, v čigavem imenu se dogovarjate s škofi RKC, ali kot minister Vlade Republike Slovenije, torej v imenu državljank in državljanov?

Začel bom z besedami Ivana Cankarja, ki je dejal, da je Ljubljana srce slovenstva, Trst, Celovec, Monošter in ostali kraji pa so njena pljuča. Vsekakor je tudi skozi to poslansko vprašanje možnost in priložnost, da izkoristim to priložnost, ker je tudi eden od ključnih [poudarkov] mojega dela, da Slovenkam in Slovencem poudarimo pomen Slovencev izven njenih meja in da se meje Republike Slovenije ne končajo samo znotraj fizičnih meja. Seveda je vaše vprašanje plod sestanka, ki smo ga imeli na komisiji. Trdno sem prepričan, da sta država in Cerkev ločeni, kar pa ne pomeni, da ne moreta sodelovati. In jaz sem minister vseh Slovenk in Slovencev, ki živijo izven njenih meja, in jih ne ločujem na tiste, ki so verni, in tisti, ki niso verni, ali pa ene veroizpovedi ali druge veroizpovedi. Tisti, ki se name obrnejo za pomoč, so tudi društva, ki delujejo v zamejstvu in po svetu, in čutim odgovornost, da jim podam vsaj informacijo, zakaj je temu tako. Če vam konkretno odgovorim, skrb je bila v Kanalski dolini, da nimajo že dlje časa maše v slovenskem jeziku. In ker je v Rimokatoliški cerkvi škof, ki skrbi za Slovence v zamejstvu in po svetu, in je to njegovo poslanstvo, sem se z njim srečal,

da opravljajo njihovo poslanstvo, kjer postavljajo predvsem v ospredje slovenski jezik. In nekje obstajajo samo katoliške misije, kjer ni samo prostor, kjer izvajajo maše, pač pa se tudi srečujejo, plešejo, pojejo, se pogovarjajo, recitirajo. Seveda smo odprti tudi do drugih veroizpovedi in tudi dobro sodelujemo. Tudi primer, ki ga imamo v Kanadi, kjer se bo neka cerkev tudi zaprla in bodo potem stvari prenesli v Slovenijo. Hočem pa povedati, da se mi zdi pomembno sodelovanje in povezovanje. Nikakor pa ne trdim, da bi naš urad kakorkoli financiral neke dejavnosti RJC. Pa tudi škof Jamnik gre v Argentino svojo pot, bova pa skupaj na dogodku, ki ga organizira veleposlaništvo v Buenos Airesu, kjer bo

ki bo želel, hkrati pa je tudi del programa gospodarsko sodelovanje in povezovanje. Jaz Jaz čutim neko odgovornost do ljudi, ki delujejo, ki skrbijo za ohranjanje slovenstva izven meja tudi na način, da se pozanimam pri pristojnih institucijah, v konkretnem primeru je tu Rimokatoliška cerkev, da jih postrežem s čim bolj verodostojnimi informacijami, ker je tudi v Rimokatoliški cerkvi pomanjkanje duhovnikov. Hvala. Hvala za odgovor. Na seji 13. oktobra je bila iz vrst

Ali ne menite, da mora upad jezikovnih kompetenc naše manjšine v zamejstvu reševati sistem javnega laičnega šolstva, na primer s podporo matične države učiteljem in učiteljicam slovenščine, ki jih, kot vemo, kronično primanjkuje? Ali lahko zagotovite, da sekularnost, ki je gonilo civilizacijskega napredka, zlasti laičnost šolstva, s takimi predlogi ni ogrožena? Bivši minister Počivalšek je slovenski manjšini na Hrvaškem v preteklem mandatu odrekal status avtohtone manjšine, medtem ko je ministrica Jaklitsch v negotovih razmerah postepidemije potovala po Južni Ameriki, Argentini, Braziliji in na turneji obiskovala slovenske izseljence. Slišimo, da tudi vi načrtujete obisk v Argentino že novembra. Ali ne bi v trenutnih razmerah krize in splošne družbene negotovosti teh sredstev za turnejo raje namenili za blažitev posledic epidemije, za šolstvo, kulturo in za mladino, predvsem za pouk slovenščine v zamejstvu,

Ministrstvo oziroma naš urad ne financira izvajanja pouka slovenskega jezika niti v zamejstvu niti v tujini, ker to počnejo prek Ministrstva za šolstvo oziroma izobraževanje. Vloga našega urada kot taka je koordinacija med resorji, na primer koordinacija na resorju Ministrstva za šolstvo, kjer dejansko je bila potreba po dodatni vzgojiteljici v Monoštru, kjer smo skupaj z ministrstvom dosegli to, da so tam namenili dodatno učiteljico slovenskega jezika. Se pravi, poslanstvo našega urada je biti most med slovenskimi društvi, slovenskimi krovnimi organizacijami v zamejstvu in pristojnimi institucijami. Tako tudi že potekajo priprave in sva s kolegom Papičem že namenila nekaj besed temu, kako se bomo pripravili na bilateralo med Slovenijo in Italijo, kjer bomo izrazili potrebe šolskega sistema v zamejstvu med prihodnjim srečanjem ministra Papiča z ministrom, pristojnim za šolstvo v Italiji, ker to izvajajo oni, in uradom, ki ga imamo v samem zamejstvu. Ni pa poslanstvo niti našega urada, da bi sofinancirali in financirali verouk. Tega dejansko nismo počeli v razpisu. Tudi v razpisu, ki je pravkar objavljen, ni namenjenih sredstev za ta namen. Vsekakor pa je naša odgovornost, da skrbimo za Slovenke in Slovence. Tudi moj odhod v Argentino je dejansko namenjen temu, da damo neko hvaležnost, pozornost. Včasih pomeni celo več kot neka sredstva za delovanje, da nekdo pride in prisluhne, se jim zahvali. Ker to so res pravi ambasadorji slovenstva, pravi Slovenci, tisti zavedni Slovenci, ki dajo svoj prosti čas za to, da se Slovenke in Slovenci po svetu med seboj povezujejo,

ni tako specifičen, ampak bo množičen in se bomo tam srečali in se bom lahko na enem mestu zahvalil za poslanstvo ljudem, ki živijo na več kontinentih. Hvala. Najlepša hvala. Želite postopkovno? Ne. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Poslanka Alenka Helbl bo postavila ustno poslansko vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču. Izvolite. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovani gospod minister! Postavljam vprašanje v zvezi s ceno malice v osnovnih šolah. Namreč, v Državnem zboru smo 6. oktobra na vaš predlog soglasno sprejeli Zakon o interventnih ukrepih o vzgoji in izobraževanju, ki izmed štirih poglavitnih rešitev med drugim tudi prinaša ukrep, da se zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin določi, da se cene malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 ne zviša in ostane na višini določeni za šolsko leto 2021/2022 in da se torej šolam iz državnega proračuna zagotovijo dodatna sredstva za pripravo malice v višini, kot jo določi minister. Glede na vse to, kar smo tudi soglasno vsi skupaj podprli, pa je na veliko presenečenje mnogih pred kratkim po družbenih omrežjih zaokrožilo obvestilo, da je vodstvo ene izmed šol se pa bojim, da ni to edina šola – obvestilo starše, da zaradi rasti oziroma dviga prehrambnih artiklov na trgu dvigajo ceno malice. Zato me zdaj zanima naslednje: Ali ste na ministrstvu seznanjeni, da nekatere šole dražijo prehrano? Glede na to, da ste ves čas v procesu sprejemanja zakona poudarjali, da vodite dialog, da je potrebno voditi dialog in da sprejemate končne odločitve skupaj z vsemi deležniki: Kako je torej mogoče, da je prišlo do dviga cene malice? malice? Kakšne bodo torej vaše nadaljnje aktivnosti v zvezi z dražjimi cenami malice v nekaterih šolah? Kaj pravzaprav svetujete staršem, ki bodo kljub sprejetemu zakonu dobili višje položnice za plačilo malice svojih otrok?

Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci! Spoštovana poslanka Helbl, hvala za to vprašanje. Nisem obveščen o tej praksi, zato bi prosil za več informacij. Je pa dejstvo, da je bil ta zakon sprejet, 18. oktobra je bil objavljen v Uradnem listu. Ne bom ponavljal, kar ste že sami navedli, kaj pomeni, kaj predstavlja. Se pravi, cene malice, če govorimo za osnovno šolo, ostajajo na vrednosti 0,90 evra na obrok za učenca. Je pa res, da je seveda treba speljati to zgodbo. Zakon zato določa, da se šolam iz državnega proračuna seveda ta razlika pokrije. V pripravi je sklep ministra, na podlagi katerega bo višina dodatnih sredstev za malico učencev znašala 0,14 evra, se pravi na tistih 0,90 na obrok in pa dodatno potem še za 0,41 za malico v srednji šoli. ta namen je ministrstvo dopolnilo tudi spletne zahtevke za izplačilo sredstev šolam. Šole bodo v oktobru prejele akontacije sredstev, poračun pa pri naslednjem transferju v novembru. Šole bodo v tem tednu prejele tudi okrožnico z ustreznimi pojasnili in navodili. Še enkrat, o kakršnihkoli neupravičenih dvigih cen nisem obveščen, če dobim te podatke, bomo pa seveda ustrezno ukrepali. Hvala.

Verjetno tudi, glede na to, da ves čas poudarjate dialog, da ste opravljali dialog z ravnatelji in vodstvi šol. Poleg tega ste pa zamrznitev cen malice kot enega izmed dosežkov vlade ob stotih dneh vladanja omenjali tudi v svoji publikaciji. Jaz pričakujem torej, da mi date še natančnejši odgovor, da se o tem opravi razprava in do tega časa pridobite te podatke. Hvala lepa.

Kot rečeno, ta razlika se bo nakazovala zdaj. Izpostavljam to, da gre dejansko samo za en mesec zamude, ker se stroški povračajo za mesec nazaj. In kot rečeno, v mesecu oktobru bo izvedeno pavšalno plačilo in pa potem poračun v naslednjem mesecu. Gotovo pa je ta dvig popolnoma neupravičen. hvala. Ne želite postopkovnega. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v torek, 25. 10. 2022,

ob 9. uri. Lep pozdrav vsem skupaj! Hvala lepa.